Dobro jutro! Počinjemo sa zasjedanjem današnji dan sa točkom 10. koju smo sinoć i najavili, a to je - Izvješće o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u godini 2009. Podnositelj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 Da. Uvaženi akademik Slavko Cvetnić glavni tajnik HAZU-a. Izvolite. poštovane zastupnice i zastupnici Hrvatskoga sabora. Dozvolite mi da u najkraćim crtama podsjetit na rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u 2009. godini, budući da ste vi prethodno dobili sažetak 113. knjige ljetopisa Hrvatske akademije u kojoj je detaljno prikazan cjelokupni rad akademije u 2009. godini. Na dan 31. prosinca 2009. godine akademija je imala 144 redovita člana, 132 dopisna člana te 90 članova suradnika tj. ukupno 366 članova. Broj članova smanjen je za 15 članova u odnosu na stanje u prethodnoj godini. Tijekom 2009. akademija je održala dvije redovite skupštine i jednu svečanu sjednicu. Akademija svečano je otvorena akademijina knjižnica. Na redovitoj skupštini u travnju prihvaćena su podnesena izvješća o cjelokupnom radu akademije i završni račun akademije za 2008. godinu i to se se u 112. knjizi ljetopisa te je osnovan Zavod za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije u Požegi. Na prosinačkoj redovitoj skupštini prihvaćeni su planovi i program rada Hrvatske akademije, Financijski plan akademije za 2010. te izvješće o izmjenama i dopunama Financijsko plana Hrvatske akademije u 2009. godini. Svečana sjednica Hrvatske akademije održana je 29. travnja 2009. na Dan Akademije. Tom su prigodom dodijeljene akademijine nagrade za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća Republici Hrvatskoj za 2008. godinu. Osim spomenutih skupština i svečanih sjednica održano je desetak godišnjih skupština Akademije znanstvenih vijeća, a Hrvatska je akademija tijekom 2009. godine organizirala i 42 znanstvena skupa, simpozija, okrugla stola, 29 javnih predavanja istaknutih inozemnih i domaćih znanstvenika i umjetnika, 34 predstavljanja knjiga i konferenciju za novinare, 30 izložbi i 4 komemoracije preminulim članovima. Predsjedništvo Akademije održalo je protekle godine 9 redovitih sjednica. Na sjednicama su članovi predsjedništva raspravljali, donosili zaključke iz svoje nadležnosti. Osobita se pozornost posvećivala pripremama za skupštinu i za svečanu sjednicu prigodom dana Hrvatske akademije. Na sjednicama predsjedništva raspravljalo se uz donošenje odgovarajućih odluka o Okvirnom programu obilježavanja 150 godina utemeljenja Hrvatske akademije koja će se održati 2011. godine pod visokim pokroviteljstvo Hrvatskoga sabora. O Financijskom planu Akademije za 2009. godinu pri čemu je predsjedništvo upoznato s izvješćem o raspravi saborskog Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu na kojoj je ukazano na višegodišnju tendenciju znatno manjeg povećanja proračunskih sredstava za rad Hrvatske akademije nego što je to slučaj s porastom proračunskih sredstava koja se osiguravaju u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa te Ministarstvu kulture. O rezultatima financijskog poslovanja Hrvatske akademije i akademijine zaklade u 2008. godini te završnim računom za tu godinu. Zatim o pripremama za održavanje okruglog stola u Hrvatskoj akademiji pod nazivom Energetska sigurnost i Jugoistočna Europa na kojem će sudjelovati delegacije NATO-ve Parlamentarne skupštine i izaslanstva Hrvatskog sabora u toj skupštini. Zatim o informaciji da će se u lipnju 2009. u Sarajevu organizacija Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine te veleposlanstva Republike Hrvatske održati izložba Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kroz fotografije. Nadalje se raspravljalo i o sljedećem, o uspostavljanju bilateralne suradnje sa akademijama znanosti Rumunjske i Moldavije, o posjetu predstavnika Zavoda za kulturu kulturu vojvođanskih Hrvata iz Subotice našoj akademiji prigodom čega se razgovaralo o ustroju doktorskih studija za Hrvate u Vojvodini. O izvješću Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora koji je vrlo pozitivno ocijenio rad Akademije u 2008. godini te koji smatra da Hrvatska akademija odgovara potrebama vremena i razlozima zbog kojih je osnovana. Hrvatski sabor prihvatio je to izvješće gotovo jednoglasno, s obzirom na to da je tek jedan glas bio suzdržan. Nažalost, nedavno je donijet zakon prema kojem se redovitim članovima Hrvatske akademije smanjuje mirovina za 10% i to ne samo u odnosu na dodatak mirovini već i na ukupan iznos mirovine tj. i onaj dio koji je utvrđen prema općim, a ne povlaštenim uvjetima. Takvo rješenje predstavlja izuzetak u odnosu na ostale korisnike povlaštenih mirovina, ono je neprincipijelno i zbog toga akademija predlaže promjenu zakona na način da se smanjenje od 10% odnosi samo na iznos dodatka na mirovinu. Zatim o sastanku predstavnika za kulturu svih 27 veleposlanstava država članica Europske unije akreditiranih u Zagrebu koji je u organizaciji veleposlanstva Kraljevine Švedske održan u našoj akademiji. Potom o preporuci Hrvatskoga sabora i njegova Odbora za obrazovanje, znanost i kulturi kojom se Hrvatskoj akademiji predlaže pokretanje postupka za osnivanje razreda za kazališnu i filmsku umjetnost. S tim u vezi predsjedništvo je u načelu podržalo inicijativu Hrvatskoga sabora za osnivanje novog razreda. Ono isto tako smatra da bi se i bez te inicijative trebalo voditi računa o potrebi osnivanja novih razreda kada se za to ukaže potreba kako bi u akademiji bile zastupljene sve znanstvene i i umjetničke discipline. Međutim, uzimajući u obzir veliku količinu primljenih mišljenja i stajališta akademinih razreda, te poštujući ograničenja broja i sadašnjih kriterija za izbor akademinih članova Predsjedništvo smatra da sada nema mogućnosti za osnivanje novog razreda za kazališnu i filmsku umjetnost. Predsjedništvo istodobno podsjeća na činjenicu da su stvaratelji na području kazališne i filmske umjetnosti i do sada mogli biti birani za nove akademine članove u postojeće razrede, te će u okrilju svojih nadležnosti učiniti potrebno da se i eventualnim kandidatima s područja kazališne i filmske umjetnosti već prigodom sljedećeg izbornog postupka za nove članove Hrvatske akademije osiguraju iste mogućnosti izbora odgovarajućim akademijinim razredima. Predsjedništvo je također raspravljalo o posjetu predstavnika belgijske kraljevske akademije, flamanske Akademije za znanost i umjetnost našoj akademiji. Osim toga predsjedništvo je utvrdilo prijedlog financijskog plana Hrvatske akademije za 2010. godinu. Raspravljalo se i o planovima rada Hrvatske akademije za 2010. o obilježavanju važnih obljetnica, te državnom proračunu za 2009. godinu Zaklade Hrvatske akademije bilo osigurano 2 milijuna kuna što je manje nego prethodnih godina. Unatoč tome na kraju godine povećana je osnova, imovina zaklade koja je iznosila 4 milijuna Nakon provedenog javnog natječaja Upravni odbor Zaklade odlučio je da se sredstva u iznosu od milijun i 200000 kuna raspodijele na ukupno 97 projekata koje su predložile organizacije i pojedinci. Osim toga, dodijeljena su i sredstva iz Fonda akademika Dragutina Tadijanovića. Od ostalih oblika međunarodne suradnje potrebno je istaknuti bilateralnu suradnju s gotovo 30 nacionalnih akademija iz 24 zemlje svijeta, akademijama s kojima Hrvatska akademija ima potpisane sporazume. Tiskan je četvrti svezak edicije "Hrvatska i Europa od preporoda do moderne". Prije nekoliko dana je predstavljen javnosti. U 2009. godine nastavljena je obnova suhog zida i starog maslinika u srednjoj u srednjoj zoni Arboretuma u Trstenom. Intenzivirani su radovi na saniranju starih primjeraka maslina i unos sadnica odabranih autohtonih sorti dubrovačkog primorja i otoka. U tijeku je i inicijativa da se dio zemljišta u središnjem dijelu Arboretuma koja su u vlasništvu Republike Hrvatske prenese na Hrvatsku akademiju. Djelatnost se akademije odvijala u 9 razreda, 18 jedinica i 15 znanstvenih vijeća. U ljetopisu se nalaze podaci o sastavu razreda, o njihovoj cjelokupnoj djelatnosti, o svim pristiglim i prihvaćenim rukopisima, o radu svih zavoda i odbora koji se nalaze u sastavu razreda, o predavanjima i skupovima u organizaciji razreda ili akademije, te o aktivnostima svakog člana u okviru akademije ili izvan Iz tih se podataka jasno vidi da su članovi akademije marljivo radili za svoje zadatke, pa nisu zaostali niti rezultati. Akademijina se znanstveno-istraživačka djelatnost odvija i u drugim jedinicama kao što su zavodi, centri, laboratoriji i kabineti. Akademija ima 19 takvih jedinica. U Zagrebu ih djeluje 8, a ostalih 11 jedinica smješteno je izvan Zagreba i to dvjema je jedinicama sjedište u Dubrovniku, a po jednoj u Splitu, Zadru, Rijeci s područnom jedinicom u Puli, Varaždinu, Bjelovaru, Osijeku, Vinkovcima, Požegi i Trstenom. Njihova je znanstvena i nakladnička djelatnost bila primjerena što je u Ljetopisu izdašno dokumentirano. Akademijina znanstveno-istraživačka jedinice tijekom 2009. radile su na 43 znanstvena projekta. Riječ je o tzv. matičnim projektima čija se istraživanja obavljaju mahom u akademiji i čiji su glavni istraživači isključivo ili redoviti članovi akademije ili drugi znanstvenici iz akademijinih zavoda i instituta. Osim navedenih projekata o akademiji je tijekom prošle godine realiziran niz drugih znanstvenih i umjetničkih zadataka koje su pojedini razredi i njihovi odbori, a napose znanstvena vijeća i muzejsko-galerijske jedinice odredili kao cilj svojeg znanstvenog umjetničkog djelovanja u duljem vremenskom razdoblju. U znanstveno-istraživačkim, muzejsko-galerijskim i stručnim jedinicama akademije prošle je godine bio zaposlen 231 zaposlenik, te 44 znanstvena novaka što potvrđuje brigu akademije za obrazovanje znanstvenog kadra. U okviru muzejsko-galerijske djelatnosti djeluju glitoteka, kabinet grafike, Strossmayerova galerija starih majstora i Hrvatski muzej arhitekture. Gliptoteka je tijekom 2009. godine u svojoj aktivnosti priredila 15 izložbi, 13 promocija i predstavljanja, te niz drugih događaja kao što su koncerti, koncerti, dobrotvorne aukcije, prezentacije itd. Sve su u izložbi bile popraćene odgovarajućim katalozima. U kabinetu grafike organizirano je 7 izložbi također sa odgovarajućim katalozima. Kabinet se priključuje akciji noć muzeja. Strossmayerova galerija starih majstora bila je otvorena za javnost stalnim postavom galerije. Muzej je bio uključen u akciju "Noć muzeja" te u međunarodnu aukciju "Noći muzeja". Hrvatski muzej arhitekture tijekom 2009. priredio je 4 izložbe. Sve su izložbe popraćene odgovarajućim katalozima i u javnosti primjereno komentirane. U sastavu stručnih službi akademije radi arhiv i knjižnica. U njihovim važnim djelatnostima nalazi se u Ljetopisu detaljno izvješće. U arhivu je nastavljen proces kompjutorizacije cjelokupne djelatnosti arhiva. Nastavljeno je proučavanje i obrada glagoljičkih isprava iz 18 stoljeća, zbirke akta Croatika. Knjižnica akademije. Od useljenja u novu zgradu akademijina knjižnica postupno uvodi nove oblike rada s korisnicima i novu opremu kao na primjer računalnu posudbu, nove usluge, a u multimedijalnoj predavaonici održane su dvije radionice. U 2009. godini nastavljena je sustavna digitalizacija akademijinih izdanja uz financijsku potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske i akademije. Digitalizirano je 88089 stranica ili oko 80% sljedećih nakladničkih nizova. Diplomatski zbornik, stari pisci hrvatski, Zbornik za narodni život i običaje, povijest književnosti Hrvatske, Monumenta Spectantia Historiam Slavorum Meridionalium i Starine. U akademiji postoje drugi oblici znanstvenog rada, tako je prošle godine u okviru akademije djelovalo 15 znanstvenih vijeća, osim toga djeluje i jedan međunarodni komitet, zatim Odbor za narodni život i običaje, te Hrvatska kristalografska zajednica. U tim vijećima i tijelima rade ne samo članovi akademije, nego i znanstvenici i stručnjaci izvan akademije pa i iz inozemstva. Tijekom 2009. akademija je u vlastitoj nakladi i u sukladništvo objavila ukupno 112 publikacija. Od potpora akademijinoj zakladi tijekom 2009. godine pristiglo je 30 objavljenih knjiga i dvije knjige objavljenje su pod pokroviteljstvom akademije. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u 2009. godini ostvarila je ukupno prihod u iznosu od 76 milijuna 169 tisuća U strukturi ukupno ostvarenih prihoda sudjeluju državni proračun sa 79%, prihodi iz ministarstva namijenjeni ostvarenju pojedinih projekata s 12%, vlastiti prihod akademije 6% i prihodi iz proračuna lokalne uprave te donacije 3%. Iz završnog računa akademije vidljivo je da su ukupni troškovi poslovanja bili veći za 2 milijuna 713 tisuća 733 kune, u odnosu na stvarne prihode. Po do navedenog prekoračenja došlo je isključivo iz razloga što je tijekom 2009. godine dovršen projekt uređenja nove knjižnice za koju su sredstva bila osigurana u prethodnom razdoblju, međutim kako se sredstva, kako ta sredstva nisu bila utrošena do kraja 2008. ona su tada iskazana kao višak prihoda koji se prenio u 2009. i s tog je viška pokriven spomenuti manjak. Prije 4 godine učinjen je veliki iskorak u nastojanjima da se akademija što više otvori različitim aktivnostima prema medijima, a time i prema široj javnosti. U tom smislu intenzivirani su kontakti s javnim glasilima, ali unatoč tome još uvijek nismo zadovoljni načinom na koji pojedina posebni tiskani mediji prate rad hrvatske akademije. To je osobito došlo do izražaja u posljednje vrijeme. Dozvolite mi gospodine potpredsjedniče da izrazim uvjerenje da je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i tijekom 2009. godine časno ostvarila svoju zadaću na promicanju znanstvene djelatnosti, i umjetničkog stvaralaštva. Zahvaljujem na vašoj pozornosti. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Želi li predstavnik Vlade uzeti riječ? Ne. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da. Uvaženi Miljenko Dorić, potpredsjednik odbora. Izvolite. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, gospodine glavni tajniče hrvatske akademije, predsjednice Vlade, kolegice i kolege. Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora razmotrio je 18. lipnja ove godine izvješće o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u godini 2009. U cjelovitoj verziji izvješća u ljetopisu, a svi ste ga kolegice i kolege dobili, navedene su djelatnosti svih organizacijskih oblika HAZU, i u njih uključenih članova. Podaci o istraživačkim projektima koji su u tijeku, izdavačkoj djelatnosti, održanim predavanjima, izložbama i drugim oblicima aktivnosti pokazuju da su i u protekloj godini članovi HAZU kroz organizacijske oblike akademije i na ostalim područjima svojeg djelovanja pridonijeli obilježavanju HAZU kao vrhunske hrvatske hrvatske znanstvene, istraživačke i kulturne institucije. U pogledu rada predsjedništva akademije u više se navrata spominje Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora i to tako da se ovome odboru odaje priznanje za potporu akademiji u nekim njezinim nastojanjima. Ovaj odbor je doista podupirao HAZU u nekoliko pitanja vezanih u zahtjev HAZU prema državnom proračunu. Pored ostalog u izvješću se ističe da predsjedništvo HAZU odobrava analizu ovog odbora iz prošle godine koja je pokazala da se proračunska sredstva u korist HAZU od 2002. godine do danas povećavaju u manjim postotcima nego sredstva koja se raspoređuju preko Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, i Ministarstva kulture. Utoliko je teže razumjeti zašto je upravo prošle godine HAZU tražila od Ministarstva financija, odnosno Vlade Republike Hrvatske da HAZU zadrži i dalje zaseban proračunski položaj umjesto da se ugradi u poziciju jednog od tih ministarstava ili razmjerno u oba ministarstva. U raspravi je posebna pozornost posvećena nekim organizacijskim i statusnim pitanjima akademije i njezinog članstva. Tako je razmotrena okolnost da u akademijinim tijelima nije prihvaćena preporuka Hrvatskog sabora, koji smo kolegice i kolege donijeli 3. srpnja prošle godine sa 100 glasova za i 3 suzdržana glasa da se osnuje razred za prikazbene umjetnosti, dakle za kazališnu i filmsku umjetnost, kao 10. razred u sastavu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. O tome pitanju odbor predlaže da Hrvatski sabor donese zaseban zaključak, kao dio odluke o prihvaćanju izvješća Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Nadalje u raspravi je došlo do izražaja zapažanje koje je isticano i prigodom ranijih izvješća, da glasovanje o novim članovima akademije nije, daje povoda za rasprave u hrvatskoj kulturnoj i drugoj javnosti, budući da neki djelatnici, veoma istaknuti u disciplinama u kojima djeluju nisu izabrani, čime se ne namjerava dovesti u pitanje autonomnost akademije u izboru svojih članova. Konačno kad se radi o statusnim pitanjima, predstavnici podnositelja izvješća naglasili su da je u javnosti stvoren pogrešan dojam da koji po zakonu i pripadaju članovima Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, kao dodaci na mirovinu ne daju tim mirovinama svojstvo mirovine stečenih pod posebnim uvjetima. Članovi HAZU zaslužili su svoje mirovine prema općem mirovinskom režimu, njihov prosjek je između 4 i 5 tisuća kuna po osobi, a zaseban dodatak na mirovinu jest i trebao bi po nama ostati izraz brige države u odnosu na one njezine građane koji iako u statusu redovitih umirovljenika pridonose i dalje u značajnoj mjeri hrvatskoj znanosti i kulturi. Nakon provedene rasprave odbor je većinom glasova 9 za i jednim suzdržanim glasom odlučio Hrvatskom saboru predložiti da se donesu sljedeći zaključci. Prvo prihvaća se izvješće o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u godini 2009. I drugo, Hrvatski sabor predlaže Hrvatskoj akademiji Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti osnivanje razreda za prikazbene umjetnosti, dakle za filmsku i kazališnu umjetnost. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Prvo su na redu klubovi. U ime kluba HDZ-a, uvaženi zastupnik Krešimir Ćosić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo. Evo, dozvolite kratki osvrt na ovo izvješće. Klub HDZ-a je i dosada u svom radu dao punu potporu Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i razumljivo je da će tako biti i danas. Svakako nastojeći pri tome svojim sugestijama i primjedbama doprinijeti daljnjem jačanju uloge Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u hrvatskom društvu posebno na javnoj društvenoj sceni jer za to ima puno razloga i opravdanja, a HAZU je stožerna hrvatska kulturna i kulturna i znanstvena institucija i njena društvena medijska izolacija u hrvatskom medijskom prostoru nije nikom prihvatljiva. međutim činjenica je da se tako nešto u hrvatskom medijskom prostoru dešava zadnjih godina i pitanje je zbog čega. U svakom slučaju postoje opravdana očekivanja da pored svega onog dobrog, korisnog, vrijednog što HAZU čini za hrvatsko društvo svakodnevno HAZU može i mora dati možda i snažniji doprinos hrvatskoj društvenoj zbilji, sadašnjosti i stvarnosti u nekim područjima koja svakako zaslužuju, ja bih rekao, posebnu pažnju. Zašto ne i gospodarstvo? Zašto ne i gospodarstvo? Gospodarstvo utemeljeno na znanju, gospodarstvo utemeljeno na visokim tehnologijama, na inovacijama itd., kroz svoja tijela i kroz razred za ne samo tehničke znanosti HAZU ja bih rekao može i mora učiniti dodatni napor posebno zbog činjenice da jedan vrijedan dokument koji je HAZU objavila pred nekoliko godina, a to je bila Deklaracija o znanju je bio izvanredan doprinos buđenju hrvatske stvarnosti i hrvatske zbilje upravo na tom području. Nije se smjelo dogoditi da jedan takav važan dokument kao što je Deklaracija o znanju jednostavno nestane. Nekoliko općih činjenica. Na dan 31. prosinca 2009. Hrvatska akademija znanosti je imala 144 redovita člana, zatim 132 dopisna člana te 90 članova suradnika. Ukupno 366 članova. Ja bih rekao to nije mali, to je ustvari veliki, ogroman, intelektualni potencijal koji se na sreću osjeća u mnogim područjima hrvatske kulture, umjetnosti, znanosti, duhovnosti itd. Ali, zaista trebamo i možemo očekivati i više u onim područjima koja su za hrvatsku budućnost itekako važna. Društvo utemeljeno na znanju ne smije biti samo floskula. Zaista mora se početi nešto ozbiljno dešavati da takvo društvo u punoj mjeri počinje funkcionirati u interesu hrvatskih građana, u interesu hrvatskog gospodarstva, boljitka i kvalitetnijeg života. I u tom smislu i posebno na tom području i na tim zadaćama HAZU zaslužuje daleko snažniju prepoznatljivost na javnoj medijskoj društvenoj sceni. To se ne događa. Razumljivo je da neki za to nemaju interesa, ali kako prihvatiti činjenicu da javna televizija ne daje ne samo svoj doprinos širem društvenom ugledu HAZU nego naprotiv mnogo toga dobroga što je u okviru HAZU učinjeno Hrvatska javna televizija nije bila spremna prepoznati. Širi društveni ciljevi i očekivanja nije u stanju Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti samostalno ostvariti bez čvršće suradnje, a u svakom demokratskom društvu ta javna scena je itekako važna, ona određuje prioritete, ona određuje osjećaje, ona određuje odgovornost i ako toga nema onda se zaista dešava ono što nažalost moramo priznati

HAZU može i mora još snažnije utjecati na promociju znanosti, inovacija, istraživanja, razvoja. Vrlo konkretno konkurentnosti hrvatskog gospodarstva temeljenog na istraživanju i razvoju. To su one činjenice, to su oni preduvjeti koji zaslužuju, ja bih rekao, mnogo više zajedničkih napora svih onih koji to razumiju, svih onih koji imaju osobna iskustva u tom području, koji su svjesni da se konkurentno gospodarstvo zaista stvara na inovacijama, istraživanju i razvoju dobro usmjerenom, ali i dobro financiranom. Osvrnut ću se kratko na činjenicu da to financiranje u mnogim institucijama pa i u HAZU nije na onoj razini koja nam je potrebna. Isto tako ne treba idealizirati da sve ono što dolazi ili doći će iz HAZU-a mora biti najbolje jer jednostavno mora biti najbolje jer jednostavno to nije moguće. I u tom smislu HAZU može i mora biti inicijator mnogih dobrih inicijativa i projekata.

Kao redoviti član Hrvatske akademije tehničkih znanosti želim reći da posebno u nekim područjima suradnja između HAZU i njenih razreda, razreda za tehničke znanosti, Znanstvenog vijeća za energetiku, Znanstvenog vijeća za naftu sa Hrvatskom akademijom tehničkih znanosti može imati mnoge pozitivne efekte. Mnogo puta govoreći ovdje u Hrvatskom saboru o ovoj temi spomenuo sam Deklaraciju o znanju i to ću učiniti i danas. Bio je to jedan sjajan, izvanredan dokument koji je nastao brzo, ali je nestao još brže u našem sustavu vrijednosti koji je na javnoj društvenoj sceni nažalost nekakvog drugog karaktera. Čitam, "Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti smatra svojom dužnošću zazvoniti na uzbunu.", napisano je u vašem izvješću prije 4 godine. Zbog čega? Zbog činjenice da razlike u znanju i njegovoj primjeni postaju glavni čimbenici koji dijele razvijene zemlje od nerazvijenih. Razlike u znanju dijele bogate od siromašnih, razlike u znanju dijele visoki životni standard od niskog. od niskog. To je bila snažna poruka koja je itekako jasno ukazivala nužnost povezivanja znanja i istraživanja i razvoja za gospodarstvo. Nikakvog odjeka u hrvatskoj javnosti. Nikakvog odjeka u hrvatskoj javnosti. To znači nije važna ne samo politika tema, nije važna društvena tema. Zašto je to tako? To je tema koja zaslužuje ja bih rekao malo ozbiljnije analize. U tom izvješću dalje piše "Samo one tvrtke u kojima zaista postoje u dovoljnoj mjeri ugrađena kritična masa znanja, mogu svojom konkurentnim proizvodima zauzimati mjesto na globaliziranom svjetskom tržištu". Koliko ima takvih tvrtki u Hrvatskoj? Nažalost jako malo. Izvoz je najbolji dokaz količine znanja ugrađeno u jedno gospodarstvo. Taj dokument mislim da je bio izuzetno važan i nadam se da ćete u vašem radu u idućem razdoblju učiniti sve da se toj deklaraciji o znanju pokloni posebna i dužna pažnja i da taj dokument oživi i dobije onu puno snagu koju treba imati u hrvatskom društvu s obzirom na stvarne, društvene, gospodarske i mnoge druge potrebe. Dalje, svakako ponavljam i naglašavam suradnja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti sa drugim akademijama je korisna. Naglasili ste da se priprema u okviru Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti deklaracija ili dokument vezan uz Strategiju energetskog razvoja RH. Osobno sam razgovarao više puta s akademikom Zelićem koji vodi takav dokument. Svakako sa ne malim iščekivanjem očekuje se pojavljivanje toga dokumenta u hrvatskoj javnosti. Znanstveno vijeće za naftu, Znanstveno vijeće za energetiku i mnogi drugi razredi mogu dati doprinos kvaliteti ali isto tako i suradnja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti sa Hrvatskom akademijom tehničkih znanosti i mnogim drugim institucijama može biti od koristi. HAZU može biti inicijator, može biti pokrovitelj i može biti nositelj takvih inicijativa. Ali očekivati da HAZU može samostalno napraviti takve zahtjevne, složene, interdisciplinarne projekte nije realno. Naglasili ste u vašem izvješću za 2009. godinu jednu činjenicu koja zaslužuje pažnju i ja ću je kratko komentirati. S obzirom da sam bio sudionik te inicijative. 2009. godine u proljeće nekoliko dana prije Hrvatskog ulaska u punopravno članstvo u NATO ovdje u Hrvatskom saboru je boravilo NATO-vo parlamentarno izaslanstvo od petnaestak istaknutih zastupnika NATO-ve parlamentarne skupštine koji su u suradnji sa Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti održali u akademiji zajednički okrugli stol pod nazivom Energetska sigurnost jugoistočna Europa. Teme koje su bile interesantne su direktno ili indirektno bile važne za Hrvatsku energetsku strategiju, za hrvatsku energetsku sigurnost, za hrvatsku energetsku budućnost. Tu su bili istaknuti zastupnici parlamenata Turske itekako važne i ključne države za europsku energetsku sigurnost, Bugarske, Italije i Mađarske itd. Taj uspješan međunarodni okrugli stol se nije uspio kvalificirati i zadovoljiti visoke uredničke kriterije najboljeg urednika HRvatske državne televizije. Pitanje kakve kriterije taj gospodin uvažava? Što sve treba učiniti ne samo od strane Hrvatske akademije za znanost i umjetnost, nego što sve treba učiniti u hrvatskom društvu da bi se ozbiljne teme mogle kvalificirati s obzirom na tako visoke i oštre kriterije Na kraju, dozvolite još jedan kratki komentar. Čak je vezan i uz Odbor za financije i državni proračun, ali vi ste to isto rekli i u vašem izvješću. Upravni odbor zaklade odlučio je da se sredstva u iznosu, čitam i ne vjerujem, milijun 200 tisuća kuna. Jel to točno? Raspodijele na ukupno 97 projekata koje su predložile organizacije i pojedinci. Milijun 200 tisuća kuna na 100 projekata, 12 tisuća po projektu. Nema te ozbiljne znanosti osim one koja se može raditi olovkom i papirom koja može davati rezultate kroz takav model financiranja. I na kraju kratki osvrt na nove razrede. Da akademiji trebaju novi razredi. To je prirodno, okruženje se razvija, mnogo toga u svijetu se mijenja i akademija bi trebala pokazati vitalnost i prepoznati one razrede koji trebaju omogućiti akademiji da se još snažnije afirmira na onim ključnim strateškim pravcima važnim za razvoj i budućnost RH. Klub HDZ-a dat će potporu ovom izvješću. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Prije nastavka rasprave obavještavam da je 42. sjednica Odbora za gospodarstvo HRvatskog sabora održat će se danas 4. studenog sati, dvorana Janka Draškovića, pa članovi neka izvole otići na sjednicu. Nastavljamo sa raspravom po klubovima. U ime kluba HHS-a, HSU-a uvaženi zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, gospodine glavni tajniče, kolegice i kolege. Ja ću govoriti o jednom ozbiljnom problemu hrvatske akademije o kojem smo raspravljali i na Odboru za obrazovanje, znanost i kulturu započeo bih sa jednom rečenicom koju sam našao na mrežnim stranicama hrvatske akademije koja glasi "Misija Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti je uključivanje hrvatske znanosti u europske i svjetske tokove znanosti, trajnim poticanjem i sustavnim povećavanjem ulaganja u istraživanja i razvoj znanosti". Kolegice i kolege, ja nisam kompetentan govoriti o hrvatskoj umjetnosti pa toga dijela se neću dotaknuti. Ali jesam kompetentan govoriti o hrvatskoj i svjetskoj znanosti. Naime, vidjeli ste da se misija HAZU spominje u kontekstu potrebe uključivanja hrvatske znanosti u europske i svjetske tokove. Tu leži problem, kolegice i kolege, vrlo ozbiljan problem. Naime, svjetska znanost postavila je prije nekoliko desetljeća vrlo jasne vrijednosne kriterije. Vrlo jasne. Svakog od nas znanstvenika, pogotovo u području tehničkih, biomedicinskih, prirodnih znanosti, dade se vrlo precizno ocijeniti i vrednovati ono što smo učinili i kakav smo doprinos dali Svjetskoj znanstvenoj zajednici. Naime, znanstvenici rezultate svojih istraživanja objavljuju u znanstvenih časopisima. Postoje časopisi koji su kvalitetniji i oni koji su manje kvalitetni. Oni kvalitetniji časopisi su međusobno umreženi da tako kažem. Način da se naslovi i autori spominju u bazama podataka, u tzv. tercijarnim publikacijama koje se onda lako daju pretražiti. Lako se na taj način dolazi do onih radova koji su nekome zanimljivi da bi ih pročitao, pratio, komentirao, citirao.

tercijarne publikacije, ali oni navode i nešto manje kvalitetne časopise i zato ih ovdje ne bih spomenuo. Nogometnim jezikom ove prve bih svrstao u prvu ligu, a ovi su u drugoj ili trećoj ligi. Međutim, kolegice i kolege,

I sada dal možemo doći do podatka, a koji je a koji nije manje kvalitetan. Apsolutno se i to dade napraviti, jer urednici, znanstveni odbori pojedinih časopisa postavili su vrlo visoke kriterije i od svojih recenzenata traže da prihvaćaju samo one rukopise koju su izuzetne kvalitete. Drugi časopisi su manje probirljivi. Ovi koji imaju najviše standarde to su oni sa najvećim impact faktorom, faktorom odjeka jer znanstvenici ih cijene, čitaju i citiraju njihove autore. Treći kriterij je citiranost pojedinog znanstvenika. Što je znanstvenik dao veći i značajniji doprinos, što je njegovo otkriće značajnije to će ga kolege češće citirati u literaturi na kraju svojih radova i to jasno, komentirati u odnosu na njegove radove i svoje rezultate. Dakle, sad imamo minimum tri faktora. Neću ići dalje jer mi je ovo dovoljno da mogu obrazložiti ono što želim obrazložiti. Dakle, imamo časopise iz najviše skupine, imamo impact faktore tih časopisa da ih međusobno možemo razlikovati i imamo citiranost pojedinih autora kao dodatni faktor. E sada, u prvoj polovici ove godine u jednom razredu Hrvatske akademije bili su izbori za nove članove i ja ću usporediti dva kandidata. Oboje poznam, oboje su mi prijatelji i neću reći za koga navijam, vi ćete sami doći do zaključka što je trebalo učiniti, a vidjet ćete da nije tako učinjeno. Naime, jedan kandidat ima 74 godine, u mirovini je nekoliko godina i jasno da zbog toga nije mogao imati bogzna kakvu znanstvenu aktivnost tih proteklih nekoliko godina. kandidat ima 57 godina, trenutno vodi 8 znanstvenih projekata, uglavnom međunarodnih koji su financirani od uglednih svjetskih fondacija. Stariji kolega ima 50-tak radova u časopisima koje sam spomenuo, mlađi kolega ima 100 radova u časopisima onog prvog najvišeg razreda koji se citiraju u …/Govornik govori engleski, ne Sad međutim moramo vidjeti u kojim časopisima su publicirali jedan odnosno drugi autor. Tu počinju problemi starijeg kolege. 50 radova starijeg kolege citirano je 28 puta do sada, dakle svaki drugi rad je jednom citiran od strane nekog drugog autora. A mlađi kolega ima 100 radova koji imaju preko 3200 citata, dakle svaki njegov rad citiran je barem 30 puta od strane kolega u Svjetskoj znanstvenoj zajednici. Stariji kolega vodio je uglavnom projekte na domaćem terenu, mlađi kolege vodi međunarodne projekte financirane od najuglednijih svjetskih fondacija. Mlađi kolega pozvan je 74 puta da bude gostujući profesor na najpoznatijim svjetskim institutima. Neću spomenuti starijeg kolegu. Mlađi kolega je recenzent najuglednijih svjetskih časopisa. Starijeg kolegu neću spomenuti. Mlađi kolega ima dakle 150 puta više citata od starijeg kolege, mlađi kolega ima više citata nego pola članova razreda Hrvatske akademije koja ga je odbila primiti. Kolegice i kolege, naša akademija bila je 150 godina ustanova u kojoj su sjedili najbolji od najbolji. Akademija je uvijek bila jedna od najuglednijih ustanova u Hrvatskoj. Akademija je uvijek bila ponos hrvatskoga naroda. Akademija je bila simbolom brige za duhovne, gospodarske i kulturne vrijednosti Hrvatske. Ali kolegice i kolege, u akademiji se puno toga promijenilo u proteklih 15 godina. Hvala vam lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub HDSSB-a, gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite.

Hvala vam u kojem je moj kolega prethodnik Miljenko Dorić započeo. Naime, iz podataka koje smo dobili u ovom izvješću odmah s početka, dakle kada se govori o osnovnim podacima o članstvu akademije onda jasno piše da na dan 31. prosinca 2009. godine Hrvatska akademija je imala 144 redovita člana, zatim 132 dopisna člana, te 90 članova suradnika. To je ukupno 366 članova. članova. Ja bih gotovo usporedio sa brojem dana u godini evo i to prijestupnoj godini. Ono što je posebno, dakle uočljivo, a o čemu je i gospodin Dorić govorio je podatak da je prosječna životna dob svih akademika na kraju 2009. godine bila 76 godina, da ne kažem 75,9 godina, 76 godina. E sad, sukladno onome što je gospodin Dorić i iznio ovdje za ovom govornicom mislim da želja da Hrvatska postane zemlja znanja, da napreduje u svakom smislu i znanstvenom i kulturnom, da mladi ljudi prionu i dokazuju se i kroz .../Govornik se ne razumije./... i kroz ostale časopise koji su vrednovani u znanstvenom i u svakom drugom pogledu kako bi bili i citirani i imali dakle putem citiranosti ili broja citiranosti jedan renome koji onda može biti i za ove mlade, na, kada govorim, ne govorim o životnoj dobi negoli o statusu u znanstvenom smislu da bi mogli evo pridonijeti i poboljšanju i ovoga podatka koji je podastrt ovdje u ovom članku 1. Dakle, osnovni podaci o članstvu akademije. Jasno da je kroz evo skoro 150 godina Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti utemeljena još od Strossmayera bila ponos i dika Hrvatske, simbol znanja, čestitosti, da kažem i časti i da je Hrvatski narod u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti uvijek i poimao na taj način Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti. Nabrajanje svega onoga što je akademija tijekom 2009. godine učinila i što su kako piše ovdje da su rad akademije, dakle njezinih 9 razreda, 18 jedinica i 15 znanstvenih vijeća, te rad Predsjedništva Akademije učinili kroz 2009. godinu je zaista impozantno. Posebice bih evo spomenuo pripremu za održavanje okruglog stola u Hrvatskoj akademiji pod nazivom energetska sigurnost i jugoistočna Europa. Dakle, jedna vrlo aktualna tematika, jedna vrlo aktualna problematika s kojom se evo svakodnevno, a evo posebice ovih dana susrećemo. I da se i na ovom nivou, dakle nivou Akademije, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti raspravlja i o o ovako jednoj važnoj, važnoj ili prevažnoj temi za Republiku Hrvatsku. U svakom slučaju jednom sam, kada se govori o zastupljenosti radova ili aktivnosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u medijima ili pak poznatosti u javnosti onda se ne može biti zadovoljan. Kad sam pročitao publikacije povijesnog arhiva Hrvatske, neke od publikacija onda sam uvaženog gospodina Matu Artukovića pitao, Mato pa jesu li ove činjenice koje ste vi svojim istraživačkim radom, dakle utvrdili idu li one u širu javnost, jesu li one poznate široj javnosti. Onda mi je rekao da je to teško, da je to gotovo nemoguće i da ta publikacija ostaje na nivou užeg kruga znanstvenika, poznavatelja povijesti i nikuda uglavnom dalje. Iako sam ja u tim publikacijama pronašao vrlo, vrlo zanimljivih činjenica koje bi bile zanimljive i našim, velikom velikom broju naše mladeži, naše javnosti, pa tako vjerujem da i u radovi Akademije i njenih članova, dakle postignuća i dostignuća nisu poznati široj javnosti. Našoj široj javnosti putem tako i da ne kažem izopačenog medijskog pristupa puno su poznatije štikle, broševi, torbe, celebry partyji, eventi itd. Zašto ne postoji zanimanje šire hrvatske javnosti za znanost, za umjetnost, za ono što je eventualno citirano kako reče kolega i u .../Govornik se ne razumije./... itd. Zašto se ne može probiti Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti sa svim ovim što je izloženo, dakle oku, uhu našega čovjeka, našega građanina. Zašto se, pri tome se zapravo može reći da se to u neku ruku i podcjenjuje. Kažete da su mediji odgovorni da se vrlo teško probiti u medije. I mi ovdje u Saboru, ali i vi u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti možemo osmisliti i strategiju ili kako god hoćete nekakav kako se to vrlo često u politici naziva akcijski plan kojim se takva da ne kažem medijska blokada ili šutnja probijaju. A ako se to probije onda će sasvim sigurno i Akademija, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, njezini članovi sasvim sigurno i njihovi radovi, njihova mišljenja, razmišljanja doći i do svakog našeg građanina što mislim da je potrebito. Jer zaista zastupljenost i ovih publikacija o kojima sam govorio, Povijesnog arhiva Hrvatske i sličnih institucija vrlo važnih za Republiku Hrvatsku teško, teško zaista dolaze do običnog građanina. A ako je građanin u neznanju, iako smo mi, želimo biti država znanja onda je vrlo potrebito da upravo u ovom segmentu Hrvatska akademija bude prisutna u svakodnevnom dakle dakle našega pučanstva kako je i zamišljeno koliko ja znam 1861. godine prilikom utemeljenja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Novi razredi, novo vrijeme, novo grananje vrsta dakle ovdje piše o filmskoj umjetnosti. Dakle, sad postoji i niz drugih da grana ili podrazreda iziskuje jasno i modernizaciju u osuvremenjivanje, ljepše rečeno, i u hrvatskoj akademiji osnutkom, utemeljenjem i novih razreda. Prema tome, jasno je da treba podržati ovakav stav za kojega se zalažu ovdje i ovi, gospoda koja su govorila prije mene za ovom govornicom. I na kraju kad se govori o financijskom izvješću, onda vidimo da je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u 2009. godini ostvarila ukupne prihode od evo 76 milijuna kuna, i to je dakle u kojemu su se odvijale aktivnosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Usporedimo li to sa nekim drugim pokazateljima, bilo iz državnog proračuna ili nekakvih drugih fondova, a kada spomenemo samo ime, a što je srž toga, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, onda je to zaista rekao bih mala stavka. Evo za poticaje za proizvodnju duhana u Republici Hrvatskoj se izdvaja 65 milijuna kuna. Samo za primjer. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti svega 10-ak milijuna dakle više. I da ne govorim o nekim još bolnijim i još gorim parametrima, ili još o novcu koji je opljačkan u raznoraznim državnim tvrtkama, putem korupcijskih afera, što bi jasno doprinijelo ne samo Hrvatskoj, da smo upotrijebili u prave svrhe, doprinijelo radu, pa i pomlađivanju rekao bih, i uključivanju mladih znanstvenika u Hrvatsku akademiju i dokazanih i umjetnika i znanstvenika u Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti. S obzirom da je ovo izvješće jedno od nabrajanja svega onoga što je akademija, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti učinila i napravila 2009. godine, i da je jedna impozantna, impozantan broj aktivnosti. Evo HDSSB, Klub zastupnika Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje će biti za usvajanje ovoga izvješća. Hvala vam lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Pojedinačna rasprava. Gospodin zastupnik Gvozden Flego. Nema ga. Gubi pravo na riječ. Gospođa zastupnica Ivanka Roksandić. Izvolite. Ivanka (HDZ)** Pa evo uvažavajući sve što su kolege rekli u ime klubova, da ne ponavljam, zaista se opet radi o jednom kompleksnom izvješću koje je sadržano evo u ovoj 113. knjizi moramo prihvatiti da je rad cijele akademije prikazan u 9 razreda, čak 18 jedinica i 15 znanstvenih vijeća, da akademija djeluje i izvan Zagreba, u manjim svojim jedinicama, u Dubrovniku, Splitu, Rijeci, Puli, Varaždinu, Bjelovaru, Osijeku, Vinkovcima, Trstenom i Požegi, što dokazuje da se akademija ipak otvara i odlazi u manje gradove, manja mjesta, što za ta mjesta izuzetno puno znači. Dolazim iz jednog takvog mjesta, iz Siska, i znam da svako otvaranje novih, pa i ovakvih razreda i bilo kakvih znanstvenih jedinica za to malo mjesto znači puno. Često smo govorili ovdje da akademija ima jednu svoju zatvorenost. Činjenica je da je akademija prije svega institucija, prva prva institucija znanosti u Hrvatskoj, i da ona počiva na svojim temeljima, ali i da se u zadnjih 3 do 4 godine može primijetiti da se akademija otvorila prema građanima, otvorila se i u svojim znanstvenim projektima, važno je napomenuti da je i u ovom razdoblju o kojem mi govorimo 2009. akademija uključila se i u raspravu, ja bih rekla onih svakodnevnih, životnih problema naših građana, u promišljanju i rješavanju gospodarske krize, što je dalo jednu novu dimenziju da se znanost uključi u rješavanje ovoga. Isto tako organizirala je nekoliko okruglih stolova, npr. energetska sigurnost i jugoistočna Europa, pa raspravu iz područja obrazovanja o nacionalnom kurikulumu, što je izuzetno važno. Dakle akademija ipak čini jedan mali korak, ali važan da se približi građanima. Ovo što je rekao kolega Grubišić, on je rekao da treba još više otvoriti akademiju, treba ju otvoriti na način da možda se ovi znanstveni radovi populariziraju, i budu dostupni svim građanima. Posebno ću istaknuti nešto što ovdje možda nije istaknuto u ovim raspravama, da se ne ponavljam, a to je ta međunarodna suradnja, i suradnja sa Hrvatima koji žive izvan Republike Hrvatske, u 2009. akademiju su posjetili posjetili i vojvođanski Hrvati, koji su zatražili jel da akademija pomogne pri ustrojavanju doktorskih studija za Hrvate u Vojvodini, što je izuzetno značajno da damo podršku i Hrvatima koji žive izvan Republike Hrvatske. Moram iskazati ovdje ipak jedno žaljenje. Odbora za obrazovanje već kod prošle rasprave smo istaknuli na odboru i predložili osnivanje jednog novog razreda, to je bilo razred za filmsku umjetnost, jer smatramo da ima uvjeta za osnivanje ovog novog razreda, budući da film više nije nova umjetnost, da film zaslužuje da ima jedan poseban razred o filmu. U 2008. ako se sjećate mi smo predložili kao odbor ustrojavanje ovog razreda, predsjedništvo je načelno podržalo, to smo u ovom izvješću vidjeli, podržalo ovu inicijativu Odbora za obrazovanje, ali je smatralo da još uvijek nema uvjeta prema ovom izvješću koje je pred nama za osnivanje, pa ja molim evo u ime članica i članova odbora da se počne razmatrati jedna ova inicijativa o ustrojavanju razreda za filmsku kulturu. Svakako da će i to značiti još jedan korak u što širem i obilnijem radu akademije, naše Akademije znanosti i umjetnosti i da ćemo u 2010., tj. u ovoj godini u kojoj sada raspravljamo o 2009. uz to i 14. knjizi možda moći dobiti potvrdu za osnivanje ovoga razreda. Evo hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Replika, gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Roksandić, vi i dvoje kolega prije vas govorili ste o tome da je hrvatska akademije zatvorena, da je medijski izolirana. Ja se s time uopće ne slažem. Znanstvenici ne mogu biti izolirani, znanstvenici su integrirani u znanstvenu zajednicu u skladu sa svojim znanstvenim doprinosom. Svaki član akademije može objavljivati u najuglednijim svjetskim časopisima, jasno na ugled hrvatske znanosti, ako je to sposoban. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Odgovor na repliku, gospođa zastupnica Ivanka Roksandić. **Roksandić, Ivanka (HDZ)** Kolega Dorić vi mene niste možda dobro slušali ili pratili, ja sam rekla da je često mišljenje ljudi da je to jedna zatvorena institucija, međutim da je veliki napredak kod otvaranja, kod prilaska uopće preko Internet stranica u onome što radi akademija u javnosti, ja sam govorila o mišljenju javnosti. Ne smatram da je akademija zatvorena, dapače ja sam istaknula koliko se puta akademija otvorila pa čak i u rješavanju onoga svakodnevnih problema hrvatskog društva. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Gospodin zastupnik Dragutin Bodakoš, izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani glavni tajniče akademije, uvaženi akademik Cvetnić i gospođa državna tajnica kolegice i kolege. Pa mi govorimo danas o ovome izvješću, međutim ono što moram odmah na početku reći mi smo to izvješće dobili još u svibnju 2010. godine. Nažalost, izgleda da je trebalo 6 mjeseci da dođe ovakvo jedno izvješće na dnevni red. Ja znam da često puta ćemo reći da je to ipak i neka slučajnost, ali ipak smatram da jedna najviša znanstvena ustanova Hrvatske zaslužuje mnogo veću pažnju ne samo kroz neke citate i ovo evo pa i danas govorimo o tome koliko je to ponos hrvatske znanosti i sve ostalo, a i ovaj uvaženi Dom nažalost tek nakon 6 mjeseci što se ovakva jedna knjiga i ovakvo jedno izvješće kod nas, mnogi su je već i izgubili vjerojatno pa možda zbog toga se i ne raspravljaju i zaboravili su, da ne kažem da je to. Mi se volimo dičiti sa godinama starosti ove akademije, posebno mi Slavonci volimo se i dičiti njenim osnivačem Josipom Jurjem Strossmayerom, ali mislim da ovako nije primjereno da jedno izvješće takve jedne institucije ćupi 6 mjeseci i nakon 6 mjeseci tek dođe na dnevni red ovoga Sabora, a uvršten je dnevni red još u 5. mjesecu. Ali, evo to je takav nažalost izgleda i sistem i tehnika rada smatramo često puta da mnoge su stvari bitnije i dolaze na dnevni red prije nego ovakvo jedno izvješće. Drugu stvar o čemu bi rekao, a što je bilo danas i spomenuto ovdje pa i gospodin uvaženi tajnik je spominjao, pitanje medijskog prostora i HAZU-a. Mislim da taj medijski prostor sigurno nije dovoljno iskorišten, ali u korisne svrhe da bi prezentirao i rad HAZU-a, ali i njegovu veličinu. Da bi ta prezentacija i hrvatskoj javnosti normalno bila potrebnija to je sigurno svakako svima nama jasno. Međutim, nažalost ta pamet akademije to što se radi došlo je evo u ovoj ili prošloj godini nažalost je došlo u jednom sasvim drugom kontekstu. U kontekstu ne znam prijema ili ne prijema jednog ili više članova. I to nažalost kroz neko žutilo i tada je HAZU došla na naslovne stranice tiska ili špice tv-a i radija. Mislim da to nije dobro i da ipak oni koji odlučuju o prijemu su najkompetentniji da li, a ne da ne kažem ovakvi ili onakvi način. Ovakvu raspravu kao što je imao prof. Dorić, argumenti o kojima je govorio, mislim da trebaju oni biti predmet ali na kompetentnim mjestima. Ne na mjestima nekoga razgovora ili nekoga novinara koji je nešto načuo pa od toga se stvara onda afera i kroz to normalno da se stvara i jedan negativni imidž prema i akademicima pa i toj akademiji. To se često puta dešava nažalost i prema nama saborskim zastupnicima pa često puta smo predmet nekih rasprava koje sigurno ne zaslužujemo kao takovi jer mnogi i ja vjerujem najveća većina pošteno radi taj posao ovdje u Saboru, a isto tako i ovi članovi akademije. Ono što bi još htio reći to je pitanje oblika rada akademije. Akademija je, vidimo ovdje, radi u tih 15 znanstvenih vijeća. Ja sam se i zadnji puta i danas ću se osvrnuti vezano za znanstveno vijeće, za poljoprivredu i šumarstvo. Kažem, nekad sam imao i sam prilike sudjelovati nad radovima takovih okruglih stolova, međutim ovdje što je napisano da je plan aktivnosti samo u manjoj mjeri ostvaren u ovoj sekciji za preradu poljoprivrednih proizvoda i biotehnologiju mislim da to nije dobro. Nije dobro, premda ovdje ima i nekih obrazloženja zbog čega i kako, ali mislim da da rad tih sekcija, tih znanstvenih vijeća normalno treba biti mnogo kvalitetniji jer kroz taj način će se i oni uspjeti prezentirati i svoje znanje, a i zainteresiranost prema ljudima, odnosno prema određenim područjima da ipak dođe značajnije da se o tome raspravlja i da to bude u krajnosti i jedan za opstanak hrvatskog gospodarstva. Mi smo imali primjera i u poljoprivredi pa i u šumarstvu gdje sigurno imamo velike mogućnosti i da je da je potrebno da svoje to znanje koje većina tih najveći broj tih akademika ima da stavimo u funkciju nuđenja rješenja za probleme koji su prisutni u sadašnjem trenutku i da bi ta problematika problematika trebala biti mnogo korisnije iskorištena u direktnoj praksi, a i u onome dijelu što je bilo govora u duh uvezivanja s Europom. Znači, i ne samo da to bude prezentiranje i povezivanje kroz određene radove nego normalno i određene konkretna rješenja koja će i pomoći našem gospodarstvu koje je u ovom trenutku jako neophodno. Sljedeću stvar što bi još rekao to je pitanje rada u područnim jedinicama. To su recimo Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku. Mislim da je kada gledamo što je radio taj zavod u prošloj godini uz znanstveno vijeće koje je tamo postoji mislim da bi trebalo da se više taj znanstveni rad i ta znanstvena jedinica u Osijeku konkretno da se više vezuje za gospodarstvo toga kraja. Upravo govoreći o prethodnom ovome o sekciji za poljoprivredu i gospodarstvo mislim da pitanje i same decentralizacije o kojoj stalno govorimo, ali mislim da bi takva selekcija trebala i mnogo korisnija bila i vjerojatno bi bila pokretač određenih aktivnosti u takvom jednom zavodu. Ja ne kažem projekti kao Franjevački samostan u Osijeku ili Valpovo znanstveni skupovi ti koji su bili, kazališna baština Valpova itd. oni jesu sigurno potrebni i cilj su istraživanja. Ali mislim da ova sekcija za poljoprivredu, prehrambenu industriju, šumarstvo da bi trebala vjerojatno više kroz takav zavod na konkretnom jednome području kao što je Slavonija, mislim da bi ona puno kvalitetnije i više zaživjeti i konkretne programe ostvarivati na korist toga gospodarstva.

da treba njeno znanje i značenje biti puno više iskorišteno za stvarni život, za rješavanje gospodarskih problema Hrvatske, za njihovu prezentaciju kroz medije. Ali u ovom pozitivnom pozitivnom korisnom smislu. A normalno da propusti koji se eventualno javljaju, potrebe za proširenjem određenih novih razreda itd. treba staviti u funkciju te akademije, da ona bude sigurno autoritativno odlučna na tom rješavanju. I što se tiče isto podržavam ovaj dio vezano oko financiranja. Mislim da sredstva koja se daju nisu sigurno uzalud bačena i da ih treba u svakom slučaju da prate rast i ostalih dijelova proračuna. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Goran Marić. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Poštovani akademiče Cvjetnić, kolegice i kolege. Mogu samo pretpostaviti s koliko ponosa je bio ispunjen prostor u ovom Hrvatskom saboru kada je 1861. godine biskup Josip Juraj Štrosmajer pokrenuo inicijativu za osnivanje akademije i izrazio želju da se u akademiju sastanu svi bolji umovi i da se uključe sve čovječje znanosti. Za pretpostaviti je koliko je ponosa bio ispunjen i prvi predsjednik akademije doktor Franjo Rački ostalih preostalih 15 članova.

akademija od osobite nacionalne važnost, zato što je kao što je kolega Dorić kazao, vizija HAZU-a društvo znanja i znanosti, a misija akademije uključivanje hrvatske znanosti u europske i svjetske tokove, te briga oko bitnih čimbenika kulturnog, duhovnog, gospodarskog, političkog i sveopćeg napretka Hrvatske, ali briga i oko afirmacije RH u svijetu. U tom kontekstu podržavam ovo izvješće i sve što je akademija učinila za dobrobit Hrvatske i znanosti. Ali isto tako bih istaknuo osobni osjećaj da akademija nije dovoljno koristila nužan i odmjeren utjecaj na javnost. Javnost posebice mediji nisu dovoljno posjećivali pozornosti akademiji, ali akademija nije dovoljno bila prisutna u javnosti. A glas mudrosti, glas razuma, glas znanja, glas iskustva i glas znanosti je potreban Hrvatskoj više nego ikada. Djelovanje akademije je posebno poželjno u kriznim situacijama, a gdje veće krize nego danas u ovoj svjetskoj ekonomskoj krizi u uvjetima i posljedicama teške ekonomske svjetske recesije. Kada se govori o Strategiji razvoja, o perspektivama Hrvatske, kada se raspravlja o najbitnijim kulturnim, političkim, gospodarskim, društvenim pitanjima onda je nužno čuti glas autoriteta, glas intelektualne elite, glas akademije. A taj glas po mom osobnom dojmu često izostaje. I ovo nije kritika, ovo je apel, ovo je priziv na vaš glas. Hrvatsku već godinama muče pravni i društvene dvojbe oko privatizacijskih procesa, privatizacijske nezakonitosti, a akademija je šutjela i šutjela. Hrvatsko sveučilište u Zagrebu proživljava teške trenutke. Mnogi fakulteti su u aferi Indeksi. Akademija je šutjela. Očita je neujednačenost nastavno nastavnih programa na sveučilišta, pitanja kriterija. Akademija šuti. Masovna i prilično opasna pojava komercijalizacije visokih učilišta i stručnih studija, izostanak kvalitetnih programa, izostanak kvalitetnih profesora na visokim učilištima. Akademija i o tome šuti. Bolonjski proces nije ni zaživo, a već je u dubokoj krizi. Akademija također šuti. Prvostupnici su bez zvanja i bez posla. O tome se treba čuti glas. Mnoštvo nepoželjnih pojava u društvu od masovne propasti banaka prije desetak godina, izostanak poslovne kulture, nagli porast poslovnog nemorala, pronevjere, stečajevi, porezne evazija. Akademija šuti, a treba se čuti njen glas. Sve više nezdrave hrane, sve više zagađivanja okoliša. A razred za prirodne znanosti šuti. Sve više štetnih lijekova, sve više bolesnika umire od upotrebe lijekova za ozdravljene. A razred za medicinske znanosti šuti. A HAZU akademija ima što reći. Ona treba iskoristiti svoj ogromni intelektualni potencijal. Ona treba iskoristiti svoj ogromni autoritet. Akademija ima što reći i o reformi obrazovnog sustava i o reformi zdravstvenog sustava i o unutarnjem ustrojstvu Republike Hrvatske i o lokalnoj samoupravi akademija ima što reći i o Hrvatskoj radioteleviziji. Akademija ima što reći i o odnosu crkve i države, akademija ima štošta toga reći. interesantno je da je akademija šutjela kad je bio očiti javni sukob između bivšeg predsjednika države i crkve, a intervenirala je kad je trebalo predložiti odlikovanje odlikovanje da bivši predsjednik odlikuje dvojicu po akademiji zaslužnih komunista iz bivše države. To upada u oči. Akademiji je mjesto u Programskom vijeću Hrvatske radiotelevizije po mom osobnom mišljenju. Tamo nije mjesto predstavniku udruge poslodavaca. Akademija se za to mjesto treba izboriti, iako akademiji primjerice po mom mišljenju je prije mjesto u Programskom vijeću HRT-a nego u školskim odborima škola jer se tamo raspravlja u većini slučajeva o tehničkim detaljima, o čistačicama, kuharicama i tehničkim problemima škola, a samo jednom u pet godina o imenovanju ravnatelja. Ugledu akademije i štete pojave poput one koja se dogodila oko profesora Đikića kad je akademija predložila prijam uglednog znanstvenika u u akademiju, a onda je isto akademija odbila članstvo. Dojam je da u tom slučaju nisu prevladali znanstveni kriteriji, a ako nisu prevladali znanstveni kriteriji onda sam tužan što su prevladavali neki drugi. Jer profesor Đikić, mi se trebamo ponositi njime, a koliko se trebamo ponositi najbolje pokazuje da ga je Njemačka akademija znanosti primila u svoje redove. Ovo nije, ne bih volio da se shvati kao samo kritika nego poziv da akademija ispuni i iskoristi sav svoj potencijal i autoritet. Imam dojam da akademiji nedostaje institucionalne hrabrosti, a hrabrost se najbolje pokazuje u nevolji, a Hrvatska je doista dio dio jedne svjetske ekonomske nevolje i sada je više nego ikada potrebno čuti i glas akademije. I ovo sve shvatite dobronamjerno i podržavam vaše izvješće i sve aktivnosti koje radite, ali da se čuje više vaš glas u javnosti jer on nama puno znači. Hvala lijepa. Hvala lijepo, potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi tajniče akademije. Gospodin Marić, govorili ste vezano da u krizi je potrebno čuti glas akademije pa jedno je svakako ovo što ste spomenuli da su prvostupnici bez zvanja i posla. Mislim jučer sam imao priliku baš na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku vidjeti kad je dekan potpisivao uvjerenja prvostupnika, njih vjerojatno preko 50-tak je bilo. I pitam šta, gdje …/Ne razumije se./… ne, kaže skoro svi upisuju sljedeće dvije godine. Znači da ove tri godine plus dvije godine ispada sigurno da bi možda bilo i korisnije da postoji petogodišnji studij nego što je ovo sada tri plus dvije, odnosno većina njih se upisuje dalje. Da li zbog toga što nemaju posla ili zbog toga što žele, što su dobri studenti i sve ostalo. Ali mislim da je to jedna od primjera teme o kojoj akademija bi trebala sigurno svoje nešto više reći jer su svi većinom akademici i iskusni profesori koji su odgojili generacije stručnjaka. Oni sigurno imaju pravo i mogućnosti da o tome javno kažu što misle i mislim da bi to bilo korisnije i za ministarstva i za Sabor i za sve nas koji donosimo određene zakonske odredbe vezano za to. Hvala lijepa. 10,55 isteklo je vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Goran Marić. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Bodakoš, drago mi je da se slažete s ovim primjerom negativnim koji je doista svima upao u oči koji se bave tom strukom, ali ništa se ne poduzima da se to ispravi. Veliki problem je prvostupnika, veliki problem je specijalističkih magisterija. Koliko li je samo magistara specijalista ekonomije i doktora ekonomskih znanosti a da nisu studirali ekonomiju uopće. To je ozbiljan društveni problem. Naše visoko obrazovanje je razgranato. Ono je rašireno, ali stablo se ne vrednuje po lišću nego po plodu, a plod našeg visokog obrazovanja je loš. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Vi ste kolega Marić u svom izlaganju govorili da akademija šuti o ključnim pitanjima u društvima. Ja se slažem s vama jer što možemo očekivati od ostalih segmenata hrvatskog društva ako onaj dio koji je najobrazovaniji i od kojeg se očekuje da bude glasan, šuti o ključnim problemima. Nama Hrvatima se često prigovara da smo nekako zadržali taj svoj podanički mentalitet, da smo navikli biti pod tuđom cipelom Pešte, Beča, pa se nismo danas unatoč tome što imamo svoju samostalnu i nezavisnu državnu navikli da bi trebali itekako glasno govoriti o nekim temama koje su važne za kulturu, identitet, vjeru, ali i običaje Hrvatskog naroda. Često se postavlja pitanje imamo li mi uopće elite. Nas političare se na dnevnoj bazi proziva, no moje je pitanje što je to sa našim intelektualnim elitama, da li ih možemo tako zvati ako one doista šute Danas hrvatski narod više nije ni neuk niti gladan, danas hrvatski narod ima svoju državu i zbog toga u toj svojoj državi ne bi trebali provoditi politiku nezamjeranja već oni koji su odgovorni svatko sa svoje razine odgovornosti trebao bi raditi svoj posao. Zbog toga evo ja kao zastupnica u Hrvatskom saboru očekujem od da progovori u ime šutljive većine jer šutljiva većina misli ono što vjerojatno misle i članovi akademije, a na taj način ćemo suzbiti sve one pojave koje se događaju u posljednje vrijeme u hrvatskom društvu, da nam glasna manjina nameće svoja pravila koja nemaju veze sa identitetom hrvatskog naroda. Hvala lijepo. Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Goran Marić. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa kolegice Petir. Slažem se s vama da Akademija treba biti inicijator i pokretač, jer intelektualna elita u Hrvatskoj već šuti dugo vremena i trebamo je probuditi. Akademija ne provodi niti rješava probleme i od njih se to niti očekuje, niti može. Ali se očekuje nekoliko mudrih rečenica, nekoliko neovisnih riječi da se sa znanstvenim pristupom i stručnom analizom pripomogne mirnom rješavanju kriznih situacija u Hrvatskoj. Ja razumijem zašto nikada nije reagirala oko slučaja da se najveća hrvatska banka Zagrebačka banka pretvorila, a da se ne zna ni tko je vlasnik, niti zašto ni jedne lipe nije uplaćeno u proračun od te prodaje. Ali ne razumijem zašto se ne javi u slučajevima Varšavske koja se događaju, jer upravo takvi, takve krizne situacije mogu se mirnije rješavati kad se čuje glas autoriteta, glas te intelektualne elite. Gospodin zastupnik Ivan Bagarić. Izvolite. **Bagarić, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine akademiče, dame i gospodo. Ja se javljam kao jedan od onih koji daje potporu svakako Akademiji i ovom divnom, preglednom izvješću koje je zapravo prikazuje opsežan rad Akademije, a istodobno je i izvanredno štivo za naučiti naučiti sve što Akademija radi. I iz tog izvješća se zapravo može puno toga naučiti. Želim iskoristiti ovu priliku i nazočnost ovdje poštovanog gospodina predstavnika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i iskazati jedno moje nezadovoljstvo ne osobno nego nezadovoljstvo zbog toga što akademija nije uključena u jedan segment koji je po meni vrlo, vrlo važan osim u jednom malom dijelu. dakle Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske je i radno tijelo Sabora i mi smo imali nedavno jednu sjednicu odbora koju smo posvetili tematski donošenju strategije odnosa Hrvatske prema Hrvatima u svijetu i zakona koji će se iz toga izvesti. I to je najavljeno i odobreno od strane Vlade Republike Hrvatske i to će biti doneseno. U svakom slučaju taj dokument bi imao puno veću snagu i bio bi kvalitetniji kad bi se u njegovu izradu uključila i Akademija. Mi kad smo pozvali predstavnike Akademije na žalost nismo dobili nikakav odgovor. Dakle, osim što se nitko nije javio niti došao na ovu sjednicu, a bila bi nam velika čast i velika pomoć nismo dobili niti bilo kakvo obrazloženje zbog čega nitko nije došao. Nisam time uvrijeđen, nego molim evo ovdje nazočnog predstavnika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti da se zapravo na taj način koliko može više uključi i u izradu ovog dokumenta. I općenito, a na tragu ovoga što su kolege govorile do sada mislim da je mjesto da se Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti osobito zauzme iz svoje pozicije, jer je to doista intelektualna elita ne samo u ovim segmentima kojima se ona bavi, nego općenito za Hrvate izvan Hrvatske. Vama je poznato da Hrvatska nacionalna manjina u pojedinim europskim zemljama živi teško, da se prema njoj ne ispunjava ni minimum minimuma poštivanja prava, da zapravo Hrvatska može biti primjer sa svojim Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, a da nema ni pokušaja uspostave reciprociteta kad su u pitanju prava Hrvata kao Hrvatske nacionalne manjine u susjednim zemljama. S druge strane, ja mislim da je vrijeme i da bi bilo vrlo važno da Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti također u okviru svog djelovanja, pa i mimo njega ako treba progovori i o položaju recimo Poznato je da su Hrvati u Bosni i Hercegovini narod ali bez onih prava koja proizilaze iz Ustava koji bi im trebao biti dat itd. Stoga zapravo apeliram, osobito na Odbor za međunarodnu suradnju, istodobno pozdravljam doktorskog studija za Hrvate u Vojvodini kojega vidim da ste potakli jer ste primili predstavnike Hrvata iz Vojvodine i sretan sam zbog toga. Ali istodobno molim i tražim od Akademije da se uključi u jednoj većoj mjeri ne samo u izradu ovih dokumenata o kojima se ovdje govori a koji su vrlo važni, koji bi trebali definirati odnos Hrvatske prema Hrvatima u svijetu, a u koji svakako ulazi i kultura, i umjetnost i sve drugo ali i ovo što je osnovna zadaća Akademije uključivo svakako i znanost. Konačno, moja potpora još jedan put radu Akademije i poziv da se Akademija uključi u izradu ovih dokumenata. Učinit ću i sam napor da ispred Povjerenstva koje sad radi na tim dokumentima još jedan put se obratimo Akademiji da da svoj doprinos, a pored toga da Akademija također prateći stanje Hrvata u svijetu da također svoj jedan doprinos na onoj razini u kojoj ona to može i u okviru svojih mogućnosti. Jer ponavljam radi se o jednoj u pravom smislu riječi intelektualnoj eliti čiji se glas treba čuti i kad je u pitanju zaštita svih svih onih prava i svih onih pitanja o kojima se ovdje govorilo. U Hrvatskoj i morala i zakona i zakonitosti itd., ali i svih onih pitanja koja se odnose na prava Hrvata izvan Republike Hrvatske, prije svega Hrvatsku nacionalnu manjinu i Hrvate u Bosni i Hercegovini.

na prostoru Bosne i Hercegovine prema narodu, prema Hrvatskom narodu dole. I ja se slažem kolega Bagariću da bi trebala imati sigurno proaktivniju ulogu i šteta je što nije aktivnije uključena u sama zbivanja koja se dešavaju na tom prostoru. Ali ja mislim da bi mi trebali imati jasnu politiku i definirati Republika Hrvatska, a i vidimo, nekoliko puta smo govorili, pričali o tome kako je šteta što se stalno na dnevnom redu gura i gura rasprava ove dvije deklaracije koje ste vi potaknuli kod nas da iseljeništvo potakne i ovu raspravu, dvije deklaracije o problemima i o stanju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Mislim da bi mi trebali definirati jasniju politiku, Republika Hrvatska imati proaktivniju politiku, jasnije stavove Onaj tko nije bio dole on ne zna sa kojima se problemima ljudi susreću, sa općim stanjem koji vlada na prostorima koja nisu dole bliže Mostaru, a govorim o gore prostoru od Posavine, bliže Jajcu. To su sela i ljudi koji žive u teškim, vrlo teškim uvjetima i to je naša politika. Mi moramo definitivno više biti Republika Hrvatska proaktivnija i imati jasnu viziju i politiku kako i na koji način pomoći ljudima dole. Hvala. **Šeks, Zahvaljujem. Poštovani kolega Kotromanoviću, slažem se da treba imati jasnu politiku i treba je jasno voditi i definirati, to je važno iskaz te politike i zapravo i sve ono što čini gospođa premijerka u svim susretima, i sa međunarodnim predstavnicima, ali i sa predstavnicima Hrvata izvan Hrvatske. S druge strane, mislim da ovaj Sabor mora imati jednu razinu konsenzusa kad je to pitanje u pitanju, i onda je nedopustivo, ali stvarno nedopustivo da predstavnik, odnosno predsjednik najjače oporbene stranke sudjeluje u političkim događajima u Bosni i Hercegovini, dakle u izborima, i da na taj način dadne potporu izboru čovjeka koji predstavlja Hercegovini, a nije izabran glasovima Hrvata u Bosni i Hercegovini. To je naprosto nedopustivo, jer članovi predsjedništva prema Ustavu predstavljaju narode, i ti narodi biraju te ljude, a ne građani. I nije dobro uplitati se na taj način i zapravo činiti štetu. S druge strane, dokument koji također stoji u proceduri u Hrvatskom saboru, a nosi naziv Deklaracija o potpori Hrvatima u Bosni i Hercegovini, je također dokument koji, o kojem treba se postići puni konsenzus da bi bio donesen u Hrvatskom saboru. Hrvatskom saboru sigurno nije dobro donijeti bilo koji dokument ove vrste, a gdje ćemo se razilaziti i razmimoilaziti kad je u pitanju naš stav, naš odnos prema dijelu naroda koji nam pripada, ona aktivnost o kojoj sam maloprije govorio šefa oporbe u svakom slučaju na žalost nije bila dobra i nije dobro primljena među Hrvatima u Bosni i Hercegovini, a isto tako mislim da je to štetilo u koncu, iskreno mislim da je to štetilo i da će štetiti Bosni i Hercegovini, jer Bosna i Hercegovina treba trajno rješenje, mirno rješenje, a nikako konfliktno rješenje kakvo je sad ovog časa. Hvala lijepa pa se kaže nekoliko lijepih riječi o intelektualnoj moći, sposobnosti i onda na kraju se kaže nismo zadovoljni sa doprinosom akademije. Tu je neka diskrepancija. Naime ja bih htio da se ja bih htio da se akademija i akademici kao kuća intelektualne slobode promatraju koliko doprinose razvoju ovog društva, a ne koliko su potrošili novaca. To me manje zanima. Kad tako gledam, onda bih mogao reći da od akademije, barem ja nisam pročitao ni jedan kritički osvrt na 17 godina jedne koncepcije razvoja društva, koja nas je po mojem mišljenju najviše dovela u krizu, a ne svjetska financijska kriza. Dakle koncept razvoja hrvatskog društva nije sa kritičke distance promatran iz ljudi, koji imaju intelektualnu sposobnost, ali i intelektualnu obvezu da kažu bez ustezanja šta oni o tome misle. Oni ne smiju podilaziti ni politici, ni političarima, ni vremenu u kojem djeluju. Od toga nismo čuli ništa, pa je lako zaključiti da je akademija sa distance promatrala trendove razvoja u Republici Hrvatskoj, koji sada da bi ih ispravili moramo žrtvovati možda nekoliko generacija. O tome nismo čuli od akademije, ja bih volio da na taj način gledamo rad akademije. Naravno kad gledamo samo jednu godinu, onda možemo reći potrošili su novaca toliko, izdali knjiga toliko, a koliko je to doprinijelo razvoju društva na žalost niti nam to akademija nudi, a niti mi gledamo tako. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Leko, kad sam iskazao svoje zadovoljstvo radom akademije, onda sam mislio na njenih 144 člana, na 132 dopisna, na 9 razreda, 18 jedinica, 15 znanstvenih vijeća, na mnoštvo onog učinjenog, ne učinjenog. Dakle kad vi gledate kompletno izvješće akademije, ono je doista impresivno, i akademija doista radi kvalitetne stvari, proizvodi i daje značajan doprinos. S te strane ne mogu osporiti taj doprinos. S druge strane, gledao sam iz jednog segmenta, iz jednog kuta razumijete, dakle ja sam na koncu i zastupnik izabran glasovima Hrvata izvan Hrvatske i predstavljam taj odbor između ostaloga. s te strane moja specifična primjedba, odnosno zamjerka radu akademije je bila koju sam ja iznio ovdje. Ja se slažem s vama u tom dijelu, dakle da treba akademija govoriti i o konceptu razvoja hrvatskog društva, i o ne znam pitanjima, i o onima iz gospodarske, moralne sfere, itd. Normalno da se i tu treba akademija oglasiti, i da bi bilo važan njen doprinos, ali normalno da se ne slažem da je zapravo vladavina ta proteklih godina doprinijela više, ne znam svemu onom što imamo sad kao loše posljedice, nego sva gospodarska kriza. Ako ćemo o tome govoriti, onda moramo kazati da je Hrvatska nastala nakon agresije i u obrani protiv te agresije, uz ogromne materijalne ljudske štete, gubitke, i nije bilo lako osposobiti institucije i državu na noge. S druge strane ova gospodarska, globalna kriza u svakom slučaju nije zaobišla niti Hrvatsku i ostavila je, i to je bio osnovni trag i osnovni doprinos zapravo svemu onome s čim se sad nosimo i s čim se borimo i u što vjerujem da će se hrvatska Vlada, ova koja je sad tu i koja je nedavno dobila potporu u Hrvatskom saboru, uspješno nositi i da će zapravo uspješno odgovoriti na sve ove probleme u kojima se sad nalazimo. Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. sportskim rječnikom rečeno, ne treba reagirati na događanja u Hrvatskoj, ne treba reagirati na svaku loptu, na događanja u Varšavskoj, na prosvjede seljaka u svezi cijena itd., po meni a i po vama što ste izrekli u svojoj raspravi Hrvatska akademija se uključila onda kada je rasprava u hrvatskom školstvu, hrvatskoj znanosti, hrvatskoj kulturi, gospodarstvu Republike Hrvatske, odnos Republike Hrvatske prema Hrvatima izvan Hrvatske, kad je u pitanju odnos države i crkve, a ne kao u nekim zemljama u okruženju da vodi, rekao bih, svu politiku jedne države. To ne. Hvala lijepa. Ivan (HDZ)** Upravo tako kolega Šima. Ja sam također u onom dijelu i pozdravio dakle rad akademije i akademija je prevažna institucija da bi se bavila svakim pojedinačnim ekscesom u društvu. Međutim, generalno i znanost i kultura i zdravstvo i obrazovanje je planetarno pitanje, dakle ne postoje granice nacionalne, a kamoli da postoje granice kad je u pitanju ne znam hrvatski narod. Kad govorimo o kulturi hrvatskog naroda, o na koncu znanstvenoj suradnji, gospodarskoj suradnji onda u svakom slučaju je plesti mrežu na jednoj svjetskoj razini, hrvatskoj i svjetskoj razini. Jer dijaspora sve više u svijetu igra važno mjesto i države u svijetu sve više posvećuju pozornosti svojoj dijaspori jer je svijet postao globalno selo, jer se zapravo na taj način prenose znanja zapravo, domovinu te dijaspore da tako kažem. A s druge strane zajedno sa aktivnostima svih koje idu s tim iz svijeta ide i ta međunarodna suradnja i razvoj i doprinos koji treba biti kažem svehrvatski. I u tom mjestu i na toj razini svakako akademija može igrati vrlo važnu ulogu. I, evo ne znam, može biti da nisam može biti da nisam u stanju to procijeniti, ali se osjeća potreba većeg angažmana akademije u tom segmentu jer je akademija doista intelektualna elita. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Završni osvrt, glavni tajnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti akademik Slavko Cvetnić. Izvolite. sa nekoliko riječi zahvalim na vašoj brizi i pažnji koju ste, moram istaknuti, ove godine izuzetno temeljito temeljito podržali i popratili. Ja sam naime sedmu godinu sada za redom ovdje i ovakvu sadržajnu raspravu ne mogu se sjetiti da je bilo u to vrijeme. Ja sam naravno nastojao čuti i zapamtiti sve ono što je bilo rečeno. Ponešto od toga sam i zapisao i budite uvjereni da o svim ovim vašim brigama, dilemama koje su isto tako i naše brige i dileme će akademijina uprava, akademijino predsjedništvo, skupština akademijina raspravljati i uzeti u obzir vaše prijedloge, vaša mišljenja. Na kraju mogu vam samo zahvaliti na vašoj pozornosti. Hvala vam lijepa.